- Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike; Hrvatska narodna banka podnijela je ovo izvješće na temelju članka 62. Zakona o HNB-u. Prijedlog akta primili ste. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani guverner HNB-a gospodin Boris Vujčić. Izvolite. poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnici dame i gospodo. Samo ukratko o Polugodišnjoj informaciji o gospodarskim kretanjima u prvoj polovici 2013. godine. Nakon višegodišnje izražene recesije u Hrvatskoj je u prvoj polovini 2013. godine zabilježena stabilizacija gospodarske domaće aktivnosti. Realni BDP je tako u prvom tromjesečju 2013. tek neznatno pao u odnosu na posljednje tromjesečje prethodne godine dok je u drugom tromjesečju domaći proizvod blago porastao za 0,2%. Takvom kretanju su pogodovala s jedne strane nešto povoljnija kretanja u eurozoni i oporavak uvjeta na međunarodnim financijskim tržištima te sa druge strane povoljni jednokratni učinci ulaska Hrvatske u EU, odnosno anticipacije samoga ulaska Hrvatske u EU. U istom razdoblju zaustavljen je i trend snažnog pada broja zaposlenih koji je bio izražen u drugoj polovini 2012. godine. Tijekom prve polovine 2013. inflacija potrošačkih cijena znatno se usporila sa 5,2% u siječnju na 2% u lipnju. Usporavanje inflacije pridonijelo je smanjenje prvenstveno uvoznih inflatornih pritisaka odnosno prvenstveno smanjenje cijena energije. Saldo tekućeg računa platne bilance nastavio se poboljšavati, uglavnom održavajući smanjenje manjka na računu faktorskih dohodaka. Pod tim prvenstveno mislim na niže zarade poduzeća i banaka u inozemnom vlasništvu. Robni izvoz se u prvoj polovini 2013. smanjio za 10,6% u odnosu na prethodno polugodište. Tijekom lipnja bio je povećan izvoz domaćih proizvoda na tržište CEFTA-e, znači anticipirajući naš ulazak u CEFTA-u nakon čega će se uvjeti za izvoz za dio industrija, odnosno sektora pogoršati. To su prvenstveno izvoznici mlijeka mliječnih proizvoda, konditorska i mesna industrija te proizvođači cigareta. S druge strane robni se uvoz u prvoj polovini 2013. povećao za 1,2%. Međutim, najveći dio tog rasta ostvaren je tijekom lipnja, odnosno neposredno pred ulazak Hrvatske u EU zbog promjene opet anticipirajuće promjene uvjeta trgovine koja će nastupiti od 1.07., prvenstveno je pojačan uvoz cestovnih vozila zbog uvođenja trošarina te je pojačan značajno uvoz solarnih panela. U prvom polugodištu prošle godine neto priljev kapitala iz inozemstva bio je približno na razini ostvarenoj u istom razdoblju prethodne godine. Glavninu neto dužničkih priljeva kapitala ostvarili su država i kreditne institucije. Oni su tijekom prve polovine zaduživali u inozemstvu po povoljnijim uvjetima čemu je pridonijela visoka likvidnost na međunarodnim financijskim tržištima. To se zajedno s politikom visoke likvidnosti domaćeg monetarnog sustava kojega provodi HNB odrazilo na snižavanje troškova zaduživanja na domaćem tržištu, kamatne stope na trezorske zapise Ministarstva financija su se spustile na povijesno najniže razine a kod nefinancijskih poduzeća zabilježeno je smanjenje kamatnih stopa na kratkoročne te u manjoj mjeri na dugoročne kredite banaka. U isto vrijeme uvjeti financiranja stanovništva su ostali nepromijenjeni. već u tim povoljnim uvjetima financiranja znatnije dinamizirane kreditiranja nije zabilježeno a među glavnim ograničavajućim činiteljima možemo istaknuti potisnutu potražnju, poštene standarde odobravanja kredita uslijed između ostaloga rasta loših kredita koji se nastavlja petu godinu zaredom i odgođen je oporavak domaćeg gospodarstva koji izaziva isto tako pojačanu nesklonost prema riziku. Usprkos ekspanzivnoj orijentaciji monetarne politike kojom središnja banka već dulje vrijeme želi pridonijeti nižim troškovima zaduživanja i oporavku hrvatskog gospodarstva nominalni tečaj domaće valute prema euru ostao je stabilan a kao što uvijek ponavljamo to predstavlja u hrvatskim uvjetima izuzetno visoke eurizacije, financijskog sustava osnovni preduvjet financijske i makroekonomske stabilnosti u zemlji. U isto vrijeme uz zadržavanje stabilnosti tečaja nastavljen je i rast međunarodnih pričuva RH ukupne bruto međunarodne pričuve HNB-a su u porastu 784 milijuna eura tijekom prvog polugodišta, na kraju lipnja dosegnula je 12 milijardi eura. Upravljanje međunarodnim pričuvama u prvih šest mjeseci 2013.odvijalo se u uvjetima niskih referentnih kamatnih stopa te povišene nesigurnosti na financijskim tržištima zbog čega su se i prinosi na državne vrijednosne papire razvijenih zemalja koje dominiraju u strukturi međunarodnih pričuva HNB-a zadržale na povijesnoj isto tako niskim razinama. Stoga su i dalje na snazi bili pooštrene, postrožene odrednice ulaganja u pojedine države i kako bi spriječili da kreditni rizik na eventualno dovede do pada prihoda odnosno međunarodnih pričuva. Utjecaj nepovoljnih kretanja u gospodarskom okružuju na bankovni sustav u prvoj polovini prošle godine ogledali su se u slabijoj kreditnoj aktivnoj i daljnjoj materijalizaciji kreditnog rizika. Dugotrajna recesija rezultirala je značajnim padom dobiti banaka i narušenom profitabilnošću njihovog poslovanja. U prvoj polovici prošle godine banke su ostvarile 1,3 milijarde kuna dobiti prije oporezivanja što je za 41% manji iznos dobiti nego u prvoj polovici 2012.godine. Pad dobiti banaka bio je ponajprije posljedica manje ostvarenih kamatnih prihoda od kredita posebice od kredita danih poduzećima te rasta troškova rezerviranja za gubitke u kreditnim portfeljima. Kod stanovništva se trend zaduživanja nastavio već petu godinu za redom. A u promatranom je razdoblju ključni utjecaj na smanjenje duga imao pad stambenih kredita. Blagi porast ukupnih kredita bio je uglavnom usmjeren prema trgovačkim društvima pretežito u obliku kredita za obrtna sredstva i indiciranih kredita te prema sektoru državnih jedinica. Izostanak snažnijeg oporavka kreditne aktivnosti te nastavak nepovoljne gospodarskih kretanja utjecali su na daljnje pogoršanje pokazatelja kvalitete kredita te udio kredita klasificiranih u rizične skupine b i c dosegnuo 15,1%. Zametno je porastao udio b i c kredita u sektoru trgovačkih društava na 26,9% ponajviše pod utjecajem rasta kredita spomenutih rizičnih skupina u djelatnostima trgovine i građevinarstva. Isplata većeg djela dobiti ostvarene u prošloj godini te djela dobiti ostvarene u prethodnim godinama utjecala je na blagi pad kapitala banaka. Istodobno su u manjoj mjeri smanjeni ukupni kapitali zahtjevi pa se stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala znači nekakav temelj stabilnosti našega bankovnog sustava tek neznatno smanjila na 20,8% i po tome bankovni sustav u Hrvatskoj ostaje najkapitaliziraniji u EU. Visoka stoga adekvatnosti jamstvenog kapitala i visoko omerbilaničnog kapitala i pasive nadalje održavaju zadovoljavajuću visinu i kvalitetu tog kapitala. Na području javnih financija ostvareno je snažno povećanje manjka za 5,6 milijardi kuna na godišnjoj razini te on u prvoj polovici iznosio 12,6 milijardi kuna. tako je ukupni fiskalni manjak gotovo dosegnuo planirani iznos predviđen za cijelu 2013.gdoinu. Sredstva za financiranje manjka osigurana su novim zaduživanjem čime je nastavljen snažan porast javnog duga. Da zaključim iako su tijekom prve polovice prošle godine na koju se odnosi ova informacija zabilježena neka blago pozitivna kretanja ona je opet potvrdila da pred Hrvatskom i dalje stoje problemi o kojima pričamo već godinama i koje treba nastaviti rješavati, oporavak će biti dug kao što pokazuju prognoze za 2014.godinu a osnovni ograničavajući faktori za poboljšanje konkurentnosti i stvaranje uvjeta za rast potencijalne stope rasta BDP-a su strukturni uvjeti odnosno oslobađanje domaćeg poduzetničko investicijskog potencijala. Opet možemo naglasiti da investicije moraju prethoditi bilo kakvom oporavku u Hrvatskoj budući da je osobna potrošnja funkcija stope nezaposlenosti i kretanja raspoloživog dohotka za koje ne očekujemo u kratkom roku poboljšanje da je javna potrošnja ograničena procedurom prekomjernog deficita a da izvozni sektor ovisi naravno prvenstveno o oporavku u našim glavnim zemljama vanjsko trgovinskim parterima od kojih je glavna Italija a nakon nje Njemačka kao i restrukturiranje izvoza djelomično uslijed promjene uvjeta poslovanja sa CAEFTA-om u odnosu na EU. Mogu još samo ponoviti da osnovne reforme koje je potrebno nastaviti poduzimane su one u smjeru poboljšavanja poslovne klime koja mora stvoriti konkurentno i poticajno poslovno okružje kako bi se poboljšala prvenstvena efikasnost tržišta i roba gdje najoštrije stojimo po pitanju troškova poljoprivredne politike, pravila o izravnim stranim ulaganjima gdje je došlo do nekih značajnih reformi u 2013.godini, razmjerima i učincima porezima, tržišnoj dominaciji i antimonopolskoj politici, efikasnosti tržišta rada, Zakona o radu te zaštiti ulagača. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. U ime kluba SDP-a govorit će poštovani kolega Hrvoje Nekić. Uvaženi potpredsjedniče Sabora, guverneru s pomoćnicima, poštovane kolegice i kolege. Kao što samo ime kaže polugodišnja informacija o gospodarskim kretanjima koja se sastoji od niza brojčanih tabličnih tabličnih i grafičkih prikaza u tom smjeru će ići i moja rasprava. Dakle što se tiče prve polovine 2013.godine možemo reći da je zabilježena stabilizacija domaće gospodarske aktivnosti do koje je došlo nakon višegodišnjeg trenda njezina smanjivanja. U blagom oporavku u drugom tromjesečju pogodovala su nešto povoljnija kretanja u eurozoni i oporavak uvjeta na međunarodnim financijskim tržištima kao i skori ulazak Hrvatske u EU te primjena fiskalnih blagajni što je povećalo statistički zabilježen promet u trgovini i ugostiteljstvu te povećalo prihode države. Što se tiče ograničavajućih faktora koji utječu na jači i snažniji gospodarski oporavak i nadalje se izdvaja slaba konkurentnost koju bi trebalo ojačati opsežnim strukturnim reformama usmjerenim na poboljšanje uvjeta investiranja i poslovanja u izvozno orijentiranim djelatnostima. Realni BDP u prvom 2013.godine neznatno je pao za 0,1% u odnosu na posljednje tromjesečje 2012.godine pod utjecajem smanjena izvoza dok je u drugom tromjesečju blago porastao za 0,2% zbog rasta svih sastavnica agregatne potražnje. Što se tiče zaposlenih osoba dakle broj zaposlenih osoba povećao se u prvoj polovini 2013.godine stoga se zaustavio trend snaženog pada zaposlenih koji se desio u drugoj polovini 2012.godine. Anketna stopa nezaposlenosti u prvoj polovini 2013.godine iznosila je prosječno 17,3% pri čemu je kao i kod administrativne stope zabilježeno njezino relativno poboljšanje dakle sa 18,1% u 1.na 16,5% u 2. Tromjesečju. Monetarna politika i nadalje je bila usmjerena na podržavanje visoke likvidnosti bankovnog sustava što potvrđuje njezinu ekspanzivnu orijentaciju. Tečaj domaće valute prema euru ostao je stabilan čime se ostvaruju osnovni preduvjeti financijske stabilnosti u zemlji. Tijekom prvog polugodišta 2013.inflacija potrošačkih cijena znatno se usporila sa 5,2% u siječnju na 2% u lipnju. Saldo tekućeg računa platne bilance nastavio se poboljšavati tijekom prvog polugodišta 2013.godine a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine povećao se za 0,3 milijarde eura dok je njegov relativni godišnji pokazatelj porastao sa mnus 1% BDP-a na 0,8% BDP-a. Bruto inozemni dug u prvom se polugodištu 2013.godine povećao za 1,2 milijardi eura isključili se utjecaj međuvalutnih i ostalih promjena te je na kraju lipnja iznosio 46,2 milijarde eura odnosno 104,9% BDP-a ostvarenog u posljednja 4 tromjesečja. Ukupne su međunarodne pričuve HNB-a uz porast od 784,6 milijuna eura tijekom prvog polugodišta na kraju lipnja dosegnule 12 milijardi eura dok su neto međunarodne pričuve porasle za 264,8 milijardi eura na 10,5 milijardi eura u prvoj polovni 2013.godine. Dakle u prvoj polovini 2013.godine prihodi konsolidirani opće države smanjeni su za 0,7% na godišnjoj razini što je uglavnom posljedica pada prihoda od poreza na dobit i socijalnih doprinosa dok su prihodi od PDV-a imali najveći pozitivan učinak na kretanje ukupnih prihoda. Rashodi konsolidiranje opće države uključujući nabavu nefinancijske imovine povećani su za 8,5% u odnosu na prethodnu godinu. Pretežno zbog što mislim da je važno naglasiti sanacije dugova u zdravstvu. Dakle na jednoj strani imamo blago smanjivanje prihoda dok na drugoj strani imamo relativno snažan rast rashoda i to je uzrok povećanja ukupnog fiskalnog fiskalnog manjka na godišnjoj razini. Što se tiče banaka u prvoj polovini 2013.banke su ostvarile 1,3 milijarde kuna dobiti iz poslovanja koje će nastaviti prije oporezivanja što je za 40,8% manji iznos dobiti nego u prvoj polovni prethodne godine. … se smanjio za 0,6% a … 3,5%. Pad dobiti banaka bio je ponajprije posljedica manjih kamatnih prihoda od kredita posebice od kredita danih trgovačkim društvima te rasta troškova rezerviranja za gubitke u kreditnim portfeljima. Razlozi njihova porasta bili su održana naplata kredita odnosno rast kredita koji se ne mogu naplatiti u cijelosti, a zatim i naglašen oprez pri preuzimanju rizika koji je rezultirao blagim rastom kredita 2% efektivno i višom razinom manje rizičnih plasmana. Dodatni utjecaj na blagu promjenu kredita imao je izostanak njihovog osjetnijeg rasta kod velikih banaka pretežno zbog smanjenja duga stanovništva. Kod stanovništva se trend zaduživanja nastavio već petu godinu za redom, a u promatranom je razdoblju ključni utjecaj na smanjenje duga imao pad stambenih kredita. Blagi porast ukupnih kredita bio je uglavnom usmjeren prema trgovačkim društvima pretežito u obliku kredita za obrtna sredstva i sindiciranih kredita, te prema sektoru državnih jedinica. Izostanak snažnijeg oporavka kreditne aktivnosti i nastavak nepovoljnih gospodarskih kretanja utjecali su na daljnje pogoršanje pokazatelja kvalitete kredita, pa je udio kredita klasificiranih u rizične skupine B i C na kraju lipnja dosegnuo 15%. Isto tako, zamjetno je porastao i udio kredita B i C u sektoru trgovačkih društava na 26,9 dakle 27% ponajviše pod utjecajem rasta kredita spomenutih rizičnih skupina. Na samom kraju reći ću da u ime kluba SDP-a podržati ovu polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja, stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. Hvala. Imamo prijavljenu jednu repliku. Poštovani Krešimir Bubalo, izvolite. **Bubalo, Krešimir (HDSSB)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Ja znam da je kolega Nekić dobio zadatak da u ime kluba SDP-a brani ovo Izvješće HNB-a. u tom Izvješću je upravo razvidan deficit u prvih 6 mjeseci prošle godine u iznosu 12,6 milijardi kuna. Kolega Nekiću, pokušaj branjenja tog deficita sa sanacijom u zdravstvu smatram da je neprimjeren. Brojke govore da je sanirano u prošloj godini zdravstvo, no isto se događa i ove godine. Već možemo reći početkom drugog mjeseca 2014. godine isti iznos je potreban za novo saniranje zdravstva Republike Hrvatske. Prema tome, smatram da sredstva koja su bila utrošena prošle godine i s kojima je povećan deficit koji je sa 12,6 milijardi kuna došao na 17 milijardi krajem godine smatram da nije urodio plodom. Prema tome, klub HDSSB-a jasno progovara da u zdravstvu nemamo politike, da nemamo jedne kontinuirane politike i da nemamo strategije u zdravstvu kao i svim segmentima gospodarskog života. Iz tog razloga i nastaje toliki deficit od 17 milijardi kuna. Nekić. **Nekić, Hrvoje (SDP)** Uvaženi kolega Bubalo, pa mi sad možemo ovdje teoretizirati i razgovarati je li opravdano, je li nije, je li sanacija duga u zdravstvu utjecala na deficit ili ne. Činjenica je da je novac otišao u sanaciju zdravstva i činjenica je da se to osjetilo i na državnom proračunu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođo potpredsjednice. Vidim da dolazi do leteće promjene, gospodine guverneru sa suradnicima, kolegice i kolege. Da ne bi bilo zabune, dakle klub HDZ-a smatra da je ovo kvalitetno napravljen materijal kao što su uostalom svi materijali koji dolaze iz HNB-a. Prema tome, da ne bi ovo što ću kasnije govoriti išlo na konotaciju HNB-a ide u jednom sasvim drugom smjeru, a to je kolegice i kolege ja bih vama svima a isto tako i sebi u ime kluba HDZ-a i osobno postavio pitanje koliko uopće ima smisla raspravljati o ovom materijalu danas. Čuli ste iz uvodnog dijela guvernera to su nekakve ocjene koje nemaju veze sa onim gdje je Hrvatska danas i to nam naprosto upućuje se na nešto drugo. U ovakvim turbulentnim vremenima mi u Hrvatskoj svaki ovakav dokument koji raspravljamo sa dužom, razmakom od mjesec dana to je pase priča. to je pase priča. Ja bih bio najsretniji da imamo toliko političke hrabrosti, toliko političke inteligencije je da su se danas sastali svi klubovi i da smo naprosto napisali pet rečenica i pročitali ih ovdje i rekli "nećemo radit bedake od sebe, a nećemo prije svega radit bedake od onih koji nas plaćaju i koji su nas ovdje izabrali od hrvatskih građana". I to bi bilo korektno da smo napravili. Međutim, kolega Nekić je bio u jednoj nezavidnoj situaciji kao što je svaki zastupnik iz vladajuće koalicije branit nešto što je nemoguće. Jer vi, ja isto tako shvaćam da je guverner pročitao ono što je ovdje napisano iako ja bih daleko bio sretniji s obzirom da izuzetno cijenim kolegu Vujičića da je on zanemario ovu priču i da je iznio svoju ocjenu i procjenu gdje se Hrvatska danas nalazi. ja bih mu prvi zapljeskao i smatram da je to bila čak i na određen način njegova dužnost kao guvernera Hrvatske narodne banke bez obzira na to što govorimo o jednom izvješću iz razloga. I sad ću počet čitati i prebacivat ću vas u današnje vrijeme. Gledajte, veli u prvoj polovici 2013. zabilježena je stabilizacija domaćih gospodarskih aktivnosti. Gledajte, stabilnost domaće gospodarske aktivnosti koja nas je na kraju godine odvela do pada bruto domaćeg proizvoda od 1%. Dakle, mi govorimo o ovome. Idemo dalje. Na području javnih financija ostvareno je snažno povećanje manjka potaknuto povećanjem rashoda što je dovelo do rasta javnog duga. Gledajte, to nije rast javnog duga od zapravo rasta deficita od 10, 15%. To nije rast javnog duga za 2 ili 3 postotna poena, nego to je rast deficita od 65, šest posto u odnosu na ono što je bilo predviđeno projekcijama zapravo što je bilo predviđeno proračunom koji smo mi ovdje usvojili. A javni dug mi u ovom trenutku ne znamo jel' udio javnog duga u bruto domaćem proizvodu 61, 62, 63, 64%, u stvari što će biti sa metodologijom i kako će se ova cijela priča sa predstečajnim nagodbama i sa silnim pričama oko smanjenja nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj od 14 milijardi iako novčani tok Republike Hrvatske, tih 14 milijardi nije došla niti lipa nego je administrativno prepisano. A sad ćemo vidjeti kako će nam administracija iz Bruxellesa u budućnosti to računati. Dakle, toliko što se toga tiče. Veli, realni BDP je u prvom tromjesečju neznatno pao 0,1 u odnosu na posljednje tromjesečje dok je u drugom tromjesečju blago porastao za 0,2%. 0,2%. To vam je sve bila statistička šminka međutim u trećem kvartalu se više statistički nije moglo šminkati i nije se moglo govoriti u okvirima statističke greške jer vi po svim pokazateljima da li ste napisali da vam je pad 0,2% ili rast 0,2% bitno vam se neće promijeniti ništa ali psihološki ovo 0,2 u plusu djeluje bolje. Dakle, kolegice i kolege mi se danas nalazimo u mjerama prekomjernog deficita. Kako ćemo ga morati sanirati mi to još ne znamo jer pitanje je da li ovo što je Vlada predložila će biti prihvaćeno u Bruxellesu? Dakle, Hrvatska se u ovom trenutku nalazi na deficitu negdje oko 20-ak milijardi kuna. I toliki deficit u povijesti Hrvatske države nikad nije bio. Nikad toliki deficit nije bio, to je činjenica. Ono što također treba reći mi danas imamo 382 ili 381,5 tisuću nezaposlenih. To je u odnosu na kraj ovog razdoblja za koji se podnosi izvješće skoro 30-ak tisuća više. Nažalost taj trend će do kraja veljače isto biti negativan i pitanje je na kojoj cifri će se zaustaviti. I kakva će nam biti 2014. ovisi o tome koliko će nam visoka biti startna pozicija. Prošle godine nam je startna pozicija bila za jedno desetak tisuća nezaposlenih manja nego što je sada pa ste vidjeli da u najvećem jeku i najvećoj potražnji za sezonskim radnicima u ljetnim mjesecima nismo uspjeli doći ispod 320 tisuća nezaposlenih. Međutim, uz ovo sve skupa ono što ovdje nije spomenuto a to je da su, a to se događalo poslije 30.06., to je da su neke i banke počele dolaziti u probleme. Između ostalog jedna banka je i propala i to je i to je sve skupa koštalo državni proračun, zapravo ne državni proračun nego Agenciju za zaštitu štednih uloga građana negdje oko milijardu kuna dakle za te obje banke. A kad govorimo o bankarskoj aktivnosti, kad govorimo o bankama onda nikako ne možemo zanemariti da je Hrvatskoj početkom ove godine smanjen i kreditni rejting. I guverner je govorio o povijesno niskim kamatnim stopama na trezorske zapise. Pa niske kamatne stope su zbog toga što banke i oni koji imaju nešto novaca u Hrvatskoj naprosto nemaju novce te u što plasirati i kupovali su trezorce, bolje to nego da nemaju nikakav prihod. I to je bio razlog zašto su kamatne stope tako niske jer inače po svim ovim kretanjima nažalost kamatne stope ne bi bile takve. Tako da mi možemo govoriti ovo ili ono, dakle ovo sve što govorim ne odnosi se HNB-a nego se odnosi nas. Ovo izvješće je izvješće je passe i ja uopće, čak predlažem kolegice i kolege da ne glasamo o ovom izvješću u petak nego da ga naprosto primimo na znanje jer ovo izvješće nema veze sa situacijom koja je trenutno u Hrvatskoj. Nažalost je ta situacija o-ho-ho lošija i perspektive Hrvatske na ovo sve skupa su nažalost lošije nego što su naznačene ovdje perspektive za prvih 6 mjeseci. Zašto? Pa zato što su svi očekivali da ćemo mi 2014. izaći iz recesije, da će biti pozitivni gospodarski trendovi, međutim zbog mjera prekomjernog deficita i zbog svih problema u kojima se Hrvatska u ovom trenutku nalazi vjerojatno da sad guverner podnosi izvješće za prvih 6 mjeseci 2014. godine ovaj uvodni dio bi bio lošiji nego što je sada. Zašto? Zato što smo s ovim izvješćem godinu dana unatrag imali smo godinu ispred sebe i svi smo očekivali da će drugi dio godine imati pozitivne trendove, pozitivna kretanja a da u 2014. godini nitko neće govoriti o negativnim kretanjima. I čitajući danas, a to je nažalost jedini način da mi saborski zastupnici iz oporbe dođemo do nekakvih materijala oko toga što Centralna banka razmišlja i promišlja kako bi se smanjio deficit državnog proračuna i kako bi državne financije izgledale malo drugačije moje osobno razmišljanje, a tako mogu reći i nekakvo iskustvo je da bez nekakve čvršće sprege bez obzira koliko će to netko reći da to zakonski nije tako između Vlade i Centralne banke Hrvatska će se teško iskoprcati iz ove situacije u kojoj se nalazi. Zašto? Pa zato što kolegice i kolege mi u 12. mjesecu bilježimo pad industrijske proizvodnje od 2,8%. I dok god imamo tu negativni podatak sve ove druge priče su prazne priče. A jedan od razloga zašto je Hrvatska posljednja zemlja koja izlazi iz recesije je između ostaloga i užasno loša struktura hrvatskog gospodarstva. Mi praktički u ovom trenutku skoro pa da uopće nemamo proizvodnje i vrlo teško je u ovom trenutku potaknuti nešto da bi se taj trend promijenio. Pa čak i onaj pozitivni trend i pozitivni zamah koji se trebao odraziti zbog ulaska Hrvatske u EU je je zbog mjera prekomjernog deficita splasnuo. Mi nažalost ćemo imati ovo što je. E sad, kolegice i kolege, kad pogledate ovo Izvješće HNB-a, kad pogledate s čim nas je šopala da i s kojim procjenama pa na kraju krajeva što nam je napravila i u trenutku usvajanja Proračuna za 2014. iako smo svi znali da se to neće moći dogoditi tada su nam govorili da ćemo imati gospodarski rast sljedeće godine od koliko, 1, 1,2%. 1,2%. Sad su projekcije Vlade na razini ovoga što se ovdje govori, a to je da ćemo imati gospodarski rast od 0,2%. Ako je to Vlada napisala onda budite sigurni da smo na kraju godine sa vodoravnom crtom ispred, bez obzira koji iznos bude gospodarskog rasta. tu ne pametujem i ne dužim oko ovog materijala jer ne bih želio povrijediti prije svega ljude koji su radili ovaj materijal, govorim sa pozicije saborskog zastupnika ovo je naprosto smiješno što se nama događa. Raspravljati o nečemu što nema veze sa životom i što nema veze sa stvarnošću. Ovo su statistički podaci koji su prošli takvi kakvi jesu i kolegice i kolege ja vas pozivam da u petak ne glasujemo o ovom izvješću nego da ga primimo na znanje uz zahvalu guverneru i suradnicima što su došli danas i što su nam napravili ovakav kvalitetan materijal samo ja bih sretan da smo ga imali prošle godine u sedmom mjesecu. Hvala lijepo. Izvješće ja mislim da ima veze sa stvarnošću u vremenu kad je napravljeno a po Zakonu o Hrvatskoj narodnoj Hvala lijepo. Kolega Šuker, malo prije ste u svom govoru rekli da bi bili sretniji da je jučer dao procjenu gdje smo danas. Pa vrlo je teško guverneru dati procjenu gdje smo danas ako raspravljamo o izvješću u prvih šest mjeseci prošle godine. No ono što je za HDSSB puno važnije, to je gdje smo sutra a još važnije kako ćemo izaći iz krize i koji je to doprinos HNB-a da izađemo iz krize. No mislim da je puno važnije za Hrvatsku strategija upravljanja dugom jer ovih dana smo dobili na klupe odgovor gospodinu Tuđmanu za stanje duga opće države u razdobljima pa kad gledamo recimo 99-te da je ukupni dug opće države bio 47 milijardi kuna a danas smo na 200 milijardi kuna. Da je samo u prošle dvije godine povećan taj dug gotovo 45 milijardi kuna ili kad gledamo udjel duga opće države u bruto društvenom proizvoda krajem razdoblja 2008.gdje je on bio udjel 29,3% a danas smo prešli 60% onda sa izvješćem sa 30.60. prošle godine ne daju se odgovori nego očekujemo danas da dobijemo odgovore i da dobijemo i prijedloge HNB-a i sugestije o izlasku Hrvatske iz krize i njihovom doprinosu. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bubalo, to je bio razlog zašto sam se ja odmah na početku ogradio u kojem će smjeru ići moja rasprava u odnosu na ovo izvješće. Dakle upravo cijeneći i iskustvo i znanje kolege Vujčića i njegovih suradnika mislim da bi bilo, ja se nadam da će on to napraviti u završnoj riječi, mislim da bi bilo bolje da smo progovorili o tome kakva je situacija danas a isto tako drago mi je da ste vi spomenuli ovu razinu javnog duga ja sam tu nekoliko puta u sabornici govorio da mi usvajamo dokumente koji definiraju koliki nam je javni dug i tu se točno može vidjeti koliko je tko zadužio državu. Međutim od tog prepucavanja koliko tko u principu smo došli na 200 i još nešto milijardi kuna a nažalost kakva je situacija ta cifra će doći vrlo brzo do 230, 240 milijardi kuna ali ključna stvar je što mi evo već je drugi mjesec krenuo ne znamo u kom smjeru ide ova Vlada a definitivno ovakav proračun kakav je bez mjera i to oštrih mjera ove Vlade nas vodi u deficit od 20 milijardi ove godine a pitanje dal će nam i tolko biti dovoljno. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker vi ste rekli da je pase govoriti o izvješću za 2012.godinu u 2014.godini međutim ili ste zaboravili možda da je to zapravo u ovome Saboru to postala praksa, sjetite se jučer evo Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, danas govora o izvješću državnog odvjetnika pa o izvješću o programu vijeća HRT-a, zatim Hrvatske zaklade za znanost i tako bliže i tako dalje. No govorili ste o ulozi HNB-a danas a jedna od zadaća između ostalih i uloga HNB je utvrđivanje i provođenje monetarne i devizne politike. No ono što niste govorili u izvješću što je zapravo HNB s obzirom na lošu gospodarsku situaciju o kojoj ste vi govorili učinila znajući da su svi gospodarski pokazatelji negativni vezano za monetarnu politiku. Je li mogla bolje i je li mogla više danas u ovakvim okolnostima. Hvala. ali dakle i dalje smatram da ovo izvješće, o njemu raspravljat u ovom trenutku je pase. Da li je HNb učinio dovoljno ili nije, možda je ako već govorimo o ovom izvješću, možda je premalo se osvrnulo na ovaj model a, b i c. Zašto? zato što je to da tako kažem na određeni način glupo reći zajednički projekat ali projekat u kojem je sudjelovala HNB otpuštanjem određenih sredstava poslovnim bankama. Onda se radio model o kreditiranju. Možda analiza tog modela b i c jasno govori koji problem je hrvatsko gospodarstvo, da je hrvatsko gospodarstvo nisko kapitalizirano, da nažalost većina poduzeća ne može dobiti kredit i oni kao takvi praktički se u nekakvim komercijalnim uvjetima ne mogu uopće natjecati za kredit. Međutim dobro je govoriti o trezorskim zapisima i povijesno niskim kamatom, to je ono što se država zadužuje za praktički kratkoročno za nekakvu dnevnu likvidnost. Međutim ključni problem je kad govorimo o kamatama kolike su kamate hrvatskih gospodarstvenika, kolike su kamate hrvatskih građana i po svemu tome se zadužuje hrvatska država dugoročno jer ne možemo reći da u uvjetima kada je Hrvatska ušla u EU i kada mnoge članice EU danas iako lošije stoje od Hrvatske imaju daleko nižu kamatnu stopu, onda mislim da je to naprosto jedan iznos o kojem se mora progovoriti kad se raspravlja o izvješću. Ne možemo reći da kamatna stopa od 6, 25 po kojem je išlo zaduženje RH nešto s čime u Hrvatskoj možemo biti sretni jer ako su nam godinama govorili da imamo tako visoku kamatnu stopu zbog toga što smo u pregovorima, što ovako, onako onda je bila logična stvar u onom trenutku kad smo završili pregovore da nam bar za dva postotna poena smanje kamatnu stopu. Međutim, nama se to nažalost nije dogodilo. Nama su tri puta smanjili kreditni rejting u to vrijeme. često mi raspravljamo o temama koje su iz 2012.godine a mi smo ovdje dobili informaciju o 6 mjeseci prošle godine što realno govoreći je jedan od najažurnijih izvješća o nečemu o nečemu što je iznimno bitno u Hrvatskim i javnim financijama, monetarnoj politici, stabilnosti cijena šta inače nije ono što ste vi dobro rekli praksa, a ovo je iznimno dobro izvješće pa ne znam zbog čega vi zbog toga i rekli ste sami da je dobro izvješće pa kažete da je smiješno da o tome raspravljamo. Svi mi vrlo dobro znamo, a posebno nama koji ovdje u ovom Visokom domu raspravljamo o svim temama posebno naravno jel smo svi zainteresirani da u Hrvatskoj ide gospodarski razvoj je bitno da imamo i temelj i osnove i dokumente temeljem čega uspoređujemo određene vremena određene politike bile one ekonomske bilo monetarne. I zato je ovo izvješće iznimno bitno jel ovo izvješće zadnje koje se radi i radilo dok nismo bili punopravna članica EU i sva sljedeća izvješća šestomjesečna što ćemo dobiti od guvernera guvernera HNB-a će biti vrlo dobro usporediva, a sama po sebi ako usporedite ovo izvješće i izvješće za zadnjih 6 mjeseci 2012.godine vidite i određene pomake, vidite određene relacije koje su iznimno bitne da bi znali uopće o stanju i realnosti u monetarnoj politici, financijama javnim i ostalo. Trenutna situacija u biti ne može se reći da je turbulentna, ona je složena sama po sebi ali sve mjere što radi i HNB i Vlada RH su sasvim jasne, transparentne i očito kako ste vi rekli ne zna se šta će biti u 2014.odnosno predviđate gospodarski pad ne znate ni čega. Sve te mjere Vlade su nas dovele do deficita od 20 milijardi to je jedina istina. Ovo sve drugo možemo pričati što hoćete. Vidite za razliku od vas koji uspoređujete ovo izvješće sa izvješćem drugih 6 mjeseci 2012.ja sam ovo izvješće pokušao komparirati sa dostupnim makroekonomskim pokazateljima u ovom trenutku. Pa dakle da vam ponovim, gospodarski rast za 2013.pad preko 1% u ovom trenutku imamo oko 380 tisuća nezaposlenih. A ono što je najveći problem naša zaposlenost prošle godine se smanjila negdje za 70 tisuća. Pad industrijske proizvodnje nam je bio u 12.mjesecu 2,8%, udio javno duga u BDP-u je negdje 62, 63%. Šta bih vam još rekao, kreditni rejting nam je pao prije 15 dana pa logičnija je stvar ako raspravljam o ovom izvješću da ga uspoređujem s onim što je danas, a ne s onim što je bilo prije godinu i pol dana. Dakle o tome sam govorio. A nije uopće problem u ovom izvješću, zato sam rekao to na početku nego je problem u tome nažalost što u ovakvim turbulentnim vremenima svi ovi pokazatelji nam nažalost ništa ne znače. Oni će ostati zabilježeni kao takovi, svi ovi pokazatelji jesu negdje zabilježeni, možda je tu nekoliko izvornih podataka prije svega što se tiče bankarskog sektora i stanja u njemu koje ima samo HNB nema nitko drugi, ali sve druge pokazatelje smo mogli iščupati sa bilo koje web stranice da li iz Zavoda za statistiku ili bilo kuda. Zato sam rekao da nije uopće mi nije jasno zašto raspravljamo o ovom izvješću. i to je moje razmišljanje jer ponavljam 382 nezaposlenih i 20 milijardi deficita nam ne daju pravo da raspravljamo o nečemu što je totalno prošlo svršeno vrijeme. Nadica (SDP)** Hvala. Pa kolega Šuker u svojoj raspravi ste rekli da rast BDP-a od 0,2% u drugom tromjesečju 2013.da je to zapravo statistička šminka. Ja ću vas podsjetiti da ste iskoristili ama baš svaku priliku i vi i vaši kolege da podsjećate aktualnu vlast na to da ste nam zemlju 2011.godine ostavili u neusporedivo boljoj kondiciji, ajmo to tako reći. I tu dobru kondiciju ste tada argumentirali upravo činjenicom da je u 2.čini mi se i 3.kvartalu 2011.godine BDP rastao za 0,6%. Dakle taj rast od 0,6% u 2011.u dva tromjesečje je tada bio gospodarski rast, a sada ovih 0,2% ignorirate, dakle minorizirate i nazivate statističko šminkom. Mislim da to nije korektno. **Zgrebec, Dragica Ako se ovdje kaže da je bilo u prvom mjesecu pad 0,1 zapravo u prvom tromjesečje u drugom rast 0,2 a sada na kraju godine imamo definitivno da će biti pad od 1% onda ste vi sada sami priznali da ova Vlada vodi katastrofalnu politiku jer ako smo mi došli do toga da u 3. i 4.kvartalu jer ako zbrojite minus 0,1 i plus 0,2 vi znači za prvih 6 mjeseci dođete do gospodarskog rasta od 0,1%, a na kraju godine imamo pad od 1% onda znači da gospodarska politika ove Vlade je katastrofalna koja nas je u 3. i 4. tromjesečju bacila do gospodarskog pada od preko 1%, dakle ja vam o tome govorim. Ali ja vam nisam htio reći na takav grub način ali vi ste me naprosto natjerali na to. I gledajte i sada ta priča nas je dovela do deficita od 20 milijardi i do 380 tisuća nezaposlenih i do gubitka 70 tisuća radnih mjesta. To su činjenice, a mi možemo statistiku gledati ovako ili onako međutim uvijek kada se kaže da 0,3, 0,4% kod izračuna BDP-a vam je u granicama statističke pogreške. Pa ako vas je to pogodilo što sam rekao ja vam se ispričavam zbog toga ali rezultat na kraju godine ipak da meni za pravo a ne vama. Hvala lijepo. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice. Pa kolega Šuker statistika kaže da je u ovom trenutku 380 nezaposlenih u RH, a kada vi govorite da bismo se trebali vratiti u stvarnost dakle od onoga što je guverner govorio, ljudi se vjerojatno s pravom ponekad pitaju nismo li mi to već negdje čuli jer sa zakašnjenjem raspravljamo ne samo o ovoj točki dnevnog reda već i o mnogim brojnim izvješćima. Spominjali ste prevoditelja pa bih ja tako rekla da bi možda prevoditelj trebao nama svima i za neuobičajene poteze Vlade kada oni govore da rade više nego ijedna Vlada do sada a prevedeno na jezik sadašnjosti sve je manje gospodarskih investicija, a sve je više nezaposlenih. Podsjetit ću vas samo na smjernice ekonomske i fiskalne politike koje su predstavljene u rujnu dakle za

je li ušteda ili sanacija ili reforma u zdravstvu sa najnovijim primjerom u Čakovečkoj bolnici gdje se tako jako štedi zamislite da pacijenti eto moraju sa sobom kada dođu u bolnicu donijeti i toalet papir. Mislim da tu ne moramo govoriti o statistikama. Ovo je realnost i mislim da svi trebamo razmisliti i o tome, a bilo bi možda dobro ako može nekako i gospodin guverner na našeg premijera pa da ga vrati u stvarnost. Hvala lijepa. Kolegice već smo toliko puta rekli da replika je na izlaganje. Kolega Šuker nije govorio ni o bolnicama, ni o premijeru, niti Odgovor na repliku Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa kolegica Glavak je samo proširila moje izlaganje, dakle ona je točno rekla koliko je nezaposlenih. 380473 ili pet koliko ste rekli Sunčana. Međutim, vrlo je interesantno kolegice Glavak pogledati što su oni koji su odgovorni za ove podatke a to nije guverner i njegovi suradnici, nego predstavnici Vlade u vremenu za koje se odnosi ovo izvješće govorili koji je to maksimum do kojega će doći iznos nezaposlenih. 350000 je bila ono Mont Everest za tu priču, međutim kao što vidimo sad ni 380000 nije veliki iznos. A zašto sam ja govorio o deficitu 20 milijardi? Iz jednostavnog razloga dok ne dobijemo rebalans proračuna, dakle s obzirom na situaciju u zdravstvu, s obzirom na neplaćene određene subvencije iz prošle godine, a kasnije ćemo raspravljati o potporama iz 2012. to je isto ovako jedno vrlo ažurno izvješće jasno ukazuje da Vlada ovu godinu, dakle bez rebalansa proračuna ne može završiti sa deficitom manjim od 20 i još nešto milijardi kuna. To su činjenice i to su istine. E sad, što će se dogoditi sa vladinim mjerama, što će one napraviti na rashodovnoj strani, koju će kemiju napraviti na prihodovnoj strani da bi pokušali uvjeriti Bruxelles da će smanjiti taj deficit to je to. Ali ima nešto drugo kolegice Glavak. Meni nije jasno ako je netko 2011. uspio sanirati sve, zapravo 2012. uspio sanirati sve i onda krenuo sa svojom famoznom politikom i onda u 2013. dođe na deficit od 17 milijardi kuna. Pa to su strašni uspjesi. To su samo uspjesi onih koji nešto rade konačno nakon onih koji prije njih ništa nisu radili, ali se vole dičiti sa ponosom onih prije njih, a to su oni koji su završili pregovore za ulazak u EU. Ante Jerolimov, replika. sudbine, krije se katastrofalna gospodarska politika ove Vlade. I što će prosječnom građaninu ili gledatelju ove današnje rasprave svi ovi silni pokazatelji kad on iz dana u dan živi loše, nezaposlenost je kako ste i sami rekli dosegla brojku od 380000 nezaposlenih i to tako olako nekako kažemo. Ali ako zastanemo i razmislimo iza svake te brojke krije se jedna ljudska sudbina, krije se jedna obitelj koja neće prehraniti nekakve velike i mudre riječi nego kojima treba stvaranje novih radnih mjesta, privlačenje investicija i jačanje izvoza, a ne uvoza. Kolega Šuker, vi kao znalac zar jedina ekonomska politika u ovoj državi je ova represivna fiskalna politika? Zar ne bi se trebala voditi i monetarna politika i bit sastavni dio ekonomske politike? Zar nije u interesu i HNB-u čim prije poduzeti mjere s kojim će pomoći ozdravljenju hrvatskog gospodarstva. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. ovih 380000 nezaposlenih uopće ne zanima ova naša rasprava. Mi se sad tu prepucavamo što je bilo od 1.1. do 30.6.2013. godine. Njih to savršeno ne zanima, a osobito ne zanima one koji su u tom trenutku imali kakvo takvo radno mjesto i primali plaću. Njih to posebno ne zanima. A kako je recimo zamjenik guvernera, bože moj guverner pardon i njegov zamjenik i viceguverneri mogle napraviti ovo izvješće kad u trenutku dok ili za ovo izvješće, vremenski period koji se odnosi recimo stopa za ugostiteljstvo je bila 25%. Onda se netko sjetio pa je smanjio na 10%, pa je Hrvatska narodna banka napravila ovo izvješće. I sad ako je to izvješće putovalo tamo od Trga burze tu do Trga sv. Marka ta stopa je skočila na 13%. Evo kak' da mi sad kolege iz HNB-a tu napadamo zbog ovog i onoga kad u Vladi mudraci tako čarobiraju da to naprosto dragi bog ne može slijediti. I prema tome, zato ponavljam kolega dragi ovih 380000 nezaposlenih naprosto ne mogu nikako prihvatiti da mi trošimo njihov novac i da gubimo vrijeme na raspravu o nečemu što je …/Govornik se ne razumije./… Dakle, to je bila nakana moje rasprave u ime kluba, ali s tim da ponavljam da kažem da je materijal kvalitetno napravljen da ne bi se sad jedna neodgovornost i nečinjenje nekoga prebacilo na one koji su napravili svoj posao. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Ali vaša rasprava koja ste rekli da je bespotrebna trajala negdje oko 35 minuta. Krešimir Bubalo u ime kluba HDSSB-a. Poštovana potpredsjednice, poštovani guverneru sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike. Gledajući ovo izvješće koje je kako je rekao kolega Šuker doista dobro napravljeno ali za prvih šest mjeseci, a kod nas se situacija mijenja iz dana u dan. Sigurno da ne očitava trenutno realno stanje. No, evo želim se u ime kluba HDSSB-a osvrnuti na ovo izvješće, na brojke, ali isto tako i na sadržaj. Jasno gledajući prvih šest mjeseci onda možemo se osvrnuti i na makroekonomsko okruženje koje se stabilizira gdje je polako izlazak iz krize evidentan. evidentno je isto tako da Hrvatska sve dublje tone, sve dublje tone u krizu i svi makroekonomski elementi su doista loši, a to vidimo i sa krajem godine ili 31.12. No, evo gledajući i rad nedavno smo imali Izvješće i HNB-a, gledajući da su i po ovom izvješću ljudi iz HNB-a postali statističari ali važno je da upravo budu sukreatori kako monetarne isto tako i fiskalne politike i da daju svoje sugestije. A posebno su važne sugestije kako Hrvatska da izađe

i porezni sustavi i svi drugi sustavi koji trebaju pomoći ulagačima da ulažu u RH doista loši u odnosu na naše okruženje pa investitori se odlučuju za neke susjedne zemlje. isto tako gledajući i potrošačku košaricu naših sugrađana koja je sve manja isto tako ovdje se navodi stabilizacija cijena u makroekonomskom okruženju posebno energenata, sigurno da to utječe i na samu inflaciju. ono što nas brine u HDSSB-u to je da krediti u klasifikaciji B i C skupine da se pogoršavaju, a znamo obično da banke čiste bilance sa 31.12. svake godine, da procjenjujemo da je situacija i gora. Obično klasifikacija bankarskog sektora jasno iskazuje se krajem godine i gledajući klasifikaciju B i C skupine sigurno da se iščitava da nam portfelj banaka postaje sve lošiji. Pa pitamo se što će tek se iskazati s 31.12.? Jer dobro bankari znaju da obično Narodna banka kontrolira izvješća sa 31.12. i onda se prilagođavaju realnosti i čiste svoje bilance. Isto tako u Hrvatskoj je evidentno razduživanje banaka no evidentno je i da ministar Linić najavljuje ovih dana porez na prihod od kamate. Vjerojatno je to razlog što banke kažu da imaju dovoljno depozitne mase, a i polako se banke razdužuju u maticama. Ali evidentno je da i dosta nerezidenata štedi u RH. To je isto pitanje i za Narodnu banku i za ministra Linića što planira s nerezidentima i kako planira nerezidente oporezivati? Isto tako gledajući depozitnu masu RH vidljivo je da ona pada ali procjenjujemo u HDSSB-u sa sa novim porezima na prihod od kamata da će i dalje padati. A jasno da je to signal da su to vjerojatno i banke tražile jer procjenjuju da će kreditna aktivnost kako stanovništva isto tako i gospodarstva u idućem vremenu biti puno slabija Pitanje je da li je Vlada u ove dvije godine mogla išta napraviti i kad si postavljamo to pitanje onda sigurno da si nudimo i odgovor. Vlada je itekako mogla rezati državnu potrošnju, puno je tih pozicija u proračunu koje su se mogle rezati u prošlom periodu a kad vidimo samo Proračun Vlade RH povećan za 22% u 2014. u odnosu na 2013. onda se jasno iščitava politika da Vlada nije željela rezati u prošle dvije godine. A kad ne režete na samoj sebi onda ne možete nuditi ni primjer drugima. Evo maloprije je bilo dosta riječi i o broju nezaposlenih koji iz dana u dan sve je veći, ali da bi na neki način pokušao vam dočarati Izvješće sa 30.06. gdje je bilo 344 tisuće nezaposlenih i maloprije što je rekla kolegica 380 tisuća i 437 nezaposlenih onda da bi lakše si stavili tu sliku pred oči kad govorimo o Hrvatskom saboru maloprije sam provjeravao kapacitet maksimirskog stadiona. On je 38 900 gledatelja stane. Znači broj nezaposlenih u RH od ovog izvješća koje je Narodna banka sastavila je porastao za jedan popunjeni maksimirski stadion. E to je slika koju bi Vlada trebala svaki dan imati pred očima kao i resorni ministri, kao i mi kad raspravljamo i o ovim izvješćima ali i kad raspravljamo o svim onim mjerama koje trebaju pomoći novom zapošljavanju, koje trebaju pomoći otvaranju novih realnih radnih mjesta. Prema tome, ovo izvješće iščitava tih 344 tisuće nezaposlenih no samo taj jedan maksimirski stadion koji je napunjen u ovih 6 mjeseci jasno govori o jednoj lošoj politici, o jednoj promašenoj politici, politici koja se mora mijenjati. Gledajući i kamatne rashode središnje države koji se iz godine u godinu povećavaju bojim se da ulazimo u jedan vrtlog. No smatram da u ovom Hrvatskom saboru treba itekako raspraviti o Strategiji upravljanja dugom RH i da oko toga moramo donijeti konsenzus u ovome predstavničkom tijelu. No, smatram da i HNB umjesto ovih izvješća sa 30.06. prošle godine treba razraditi i procjene Hrvatske u idućim godinama sa jasnim planom, ali isto tako planom upravljanja hrvatskim dugom. Jer bojim se da Europska komisija kad zauzme stav da će nam se kamate povećati a svjedoci smo pada kreditnog rejtinga RH u prošle dvije godine povećanja kamata i sigurno da će nam rashodi središnje države posebno kamate u idućim godinama samo rasti ako ne počnemo rezati rashodovnu stranu i ako ne budemo stabilizirali poslovanje RH. Gledajući Gledajući deficit o kojem se maloprije govorilo, deficit prvih 6 mjeseci bio je veći nego projicirani u to vrijeme za cijelu godinu, on je iznosio 12,6 milijardi. Dosegli smo 17 milijardi. Ove godine je procjena novih 17 milijardi ali bojim se da će biti i 20 milijardi kuna ove godine uz iste one probleme koji su se pojavljivali i prošle godine. Od onoga što se govori u našem zdravstvu do svih drugih segmenata društva gdje se nije stalo u okvire, gdje se ne može više prebacivati odgovornost SDP-a na prethodnu vlast, vlast HDZ-a. Prema tome prebacivanje odgovornosti ne dovodi do sreće i uspjeha RH nego jasne politike koje se moraju mijenjati jer ovdje vidimo izjednačene politike i natjecanje tko će više duga napraviti u svom razdoblju. Malo prije sam govorio o onome što je gospodin Tuđman dobio kao odgovor ovih dana, stanje duga opće države krajem razdoblja a kad gledamo za razdoblje i rata i poreća ali i preuzimanja i svih onih obveza i od Londonskog i od Pariškog kluba RH stanje dug i opće države krajem razdoblja 99-te imaju 47 milijardi kuna. Gledajući kraj 2003.imali smo 81 milijardu kuna, znači možemo reći samo u tom razdoblju povećanje 32 milijarde kuna i onda dolazimo u jednom vremenu kada je bio gospodarski rast 2004.do kraja 2007.početka 2008.gdje je samo porastao dug 7 milijardi kuna. to je jedno bilo vrijeme stabilizacije ali gospodarskog rasta. No kada gledamo razdoblje 2008.-2011.povećan je upravo taj dug 55 milijardi a kad gledamo razdoblje od početka 2012.do danas on je narastao za novih 45 milijardi. To su pitanja koja treba odgovarati, to su pitanja na koja treba nuditi rješenja. I gledajući upravo udjel duga opće države u bruto društvenom proizvodu krajem razdoblja 2008.on je bio 29,3% a sada dolazimo na 63%. To jasno zvoni zvono za uzbunu, zvono koje kaže da Hrvatska ne može više trošiti nego što ima, jasno zvono da se politike moraju mijenjati i da konačno moramo odgovarati za ono što činimo. No u Hrvatskoj i za zaduživanje i ne vraćanje ne glavnice nego i kamata u ovih 20 godina nitko u Hrvatskoj nije odgovarao. Isto tako gledajući ovo izvješće sve slabija je kreditna aktivnost i procjenjujemo u idućem vremenu da će biti još slabija jer i oni koji imaju sredstava ne ulažu a kamoli oni koji se trebaju zaduživati poruke koje se šalju jasno da su urezale strah u kosti našim poduzetnicima, našim gospodarstvenicima i oni koji žele ulagati. Gledajući robni izvoz prvih šest mjeseci on je padao ali isto tako uvoz nam je rast, vidimo da želje nam se ne ostvaruju kad govorimo o našem izvozu ali isto tako vidimo da oni ugovori koji se odnose na CEFTA-u da su nam itekako nanijeli štete. Do prvog sedmog svi smo bili fokusirani na korištenje Europskih fondova, na to se ne događa. Jednostavno Hrvatska će više plaćati članarina nego što povlači sredstava. Sve one riječi i utjehe i ohrabrenja koje su dolazile da će 1.7.biti bolje doista se ne događaju. To vidimo po svim makroekonomskim elementima koji se odnose na razdoblje nakon ovog izvješća. Ono što možemo čestitati Narodnoj banci da vodi brigu oko adekvatnosti kapitala, drago mi je da je ona doista velika ali puno je važnija da bilance banaka budu čiste a bit će čiste kad bude i gospodarstvo stabilnije, kad bude gospodarstvo bolje. Pred Hrvatskom su problemi to ste rekli malo prije, to su riječi guvernera. Oporavak će biti dug a sigurno ga trebamo skratiti a skratit ćemo ga sa novim mjerama, skratit ćemo ga sa rastom gospodarstva, ali isto tako smanjivanjem prekomjernog deficita. Sigurno da gledajući tu ravnotežu smanjivanje prekomjernog deficita i našu potrošnju u Hrvatskoj koja je ograničena upravo deficitom prekomjernim deficitom i ograničenjima koje ćemo imati. To će nam predstavljati problem u idućem vremenu. Negativna su kretanja. Prema tome HNB također mora dati svoj doprinos izlasku iz krize no odgovornost se više ne može prebacivati. Prema tome ovo izvješće koje je sigurno bolje nego što će biti izvješće drugih šest mjeseci jasno ukazuje da Hrvatska u prošle dvije godine samo imala negativne trendove i da jednostavno naše želje ali vjerojatno i želje Hrvatske Vlade ne očituju se u izvješćima koje nam govore da te želje nisu ispunjene, da u Hrvatskoj stanje postaje lošije. Prema tome mislim da je došlo da i HNB predloži nove mjere a i da se u Hrvatskom saboru itekako progovori o onome što dolazi ne samo u 2015.nego isto tako i idućem razdoblju a kad govorimo i o financijskom okviru EU 2014.-2020. Prema tome Klub HDSSB-a gledajući ovo izvješće možemo reći da je dobro jer je to statistika ali ono što je puno važnije, to je kreiranje monetarne fiskalne politike u jednom drugom obliku nego što je to bilo dosad. Znam kad je u pitanju monetarna politika da imamo ograničenja. Još uvijek možemo i štampati novac ali i to će vjerojatno prestati 2017. možda očekujemo evo odgovor guvernera, prema tome Hrvatska se treba pripremiti i za to razdoblje nakon 2017.ili 2018. Hvala potpredsjednice Hrvatskog sabora. Poštovani kolega mnogo ste vi činjenica pokušali iznijet vezano da ukazujete da je stanje nikakvo i da se ništa po tom pitanju ne radi. Naravno da ne očekujemo od vas ništa drugo nego samo paušalne ocjene jer to je tako dosad bilo. Ali vi zaboravljate jednu činjenicu. Kada govorite o nezaposlenima i plačete o tome i vi i iz kluba HDZ-a da smo zatekli više od 40 tisuća radnika u 38 tisuća pravnih osoba i to u većoj, još je bilo u devetom mj. prije predstečajnih nagodbi znači 38 tisuća pravnih osoba, 41 tisuća nezaposlenih u blokada duže od 360 dana a 25 tisuća radnika kod obrtnika u 34 tisuće obrtnika isto tako u blokadi. Imali smo 205 tisuća radnika u navodnike koji nisu primali uopće plaću, 44 milijarde međusobno blokiranih računa. To je bilo prije godinu i tri mjeseca, to se smanjuje, to se rješava. Vi znate da se i sa predstečjanim nagodbama jedan dio 2/3 išao u likvidaciju tvrtki, a 1/3 je spašena i otvoren je prostor za daljnji razvoj. Kada govorimo o monetarnoj politici HNB-a ovdje u ovom izvješću kada ga pročitate jasno piše koja je politika ona ekspanzivna politika, stabilnost cijena i osiguravanje likvidnosti bankarskog i stabilnosti sustava i sve mjere koje su za poticanje gospodarstva isto tako pišu u ovom izvješću. ipak su paušalne ocjene, a ova Vlada radi reforme, Nabrojio sam prije neki dan točno ima ih preko 20. Kolega doista govorio sam o brojkama i statistikama. I ja bih kolega volio da su brojke drukčije ali i sami trendovi no evidentno je da ti trendovi nisu onakvi kakvi bi vi željeli. No možda ću se osvrnuti na dvije stvari o kojima ste govorili o plaćanju. Pa ako govorimo o neplaćanju imamo Zakon o rokovima plaćanja 60 dana, prva država ili resorna ministarstva je danas Ministarstvo zdravstva se dosta govorilo prvo ministarstvo koje ne plaća je Ministarstvo zdravstva u 60 dana. Malo prije ste govorili o predstečajnim nagodbama, pa to ponovo ponavljam, često u razgovorima s poduzetnicima upravo možemo reći da te nagodbe koje činite i koje radite uništavate zdravi dio gospodarstva jel kod predstečajnih nagodbi upravo ljudi izbjegavaju plaćanje poreza i tako fingiraju predstečajne nagodbe ali i događa se da oni nezdravi dio gospodarstva povlače onaj zdravi dio gospodarstva i sigurno da ćemo osjećati dugoročne posljedice vezano za to. O stabilnosti cijena nema potrebe govoriti, to najbolje osjećaju naši građani kroz potrošačku košaricu, a likvidnost banaka je bila prisutna i vjerojatno će biti i dalje jel ovdje mislim da štitimo samo banke, a ne one koji bi doista trebali, a to su naši građani. Ivan Šuker replika. za prvih 6 mjeseci minus u državnom proračunu je preko 12 milijardi. Kada su oni priznali da u 9.mjesecu da je za prvih 6 mjeseci bilo 12,5 milijardi onda smo svi znali da 2013.nećemo završiti ispod 16,5 milijardi. Dakle to je jedna činjenica ali evo čuli ste malo prije da ni ta činjenica nije činjenica. Međutim htio bih nadopuniti ovaj vaš podatak koliko je rastao javni dug od 2000.do tome trebate dodati 25%+1 dionicu INA-e, trebate dodati 165 dionica HT-a, a tih 16% je bio kontrolni paket i sredstva od prodaje Privredne banke Zagreb i Riječke banke jer kada ta sredstva dodate da se to tada nije prodalo i financirao deficit onda bi taj javni dug narastao još za toliko. Toliko o tome koliki je čiji udio iako mislim da je to smiješno prepucavanje, ali tu smo gdje jesmo. No kažem kada je ovo izvješće stiglo u Sabor slika je bila daleko drugačija, daleko lošija, a slika danas je katastrofalna u odnosu na ono što se govorilo u ovom trenutku i periodu za koje se odnosi ovo izvješće. o deficitu prvih 6 mjeseci koji je bio 12,6 milijardi iako je Vlada procjenjivala da će biti duplo manji, no završili smo sa 17 milijardi deficita. Neko će možda osporavati i dalje u ovom Hrvatskom saboru da to nije činjenica, pa možda i nije za njega činjenica ali za nas sve i za našu djecu to je problem, to je evidentni problem jer naša djeca će morati vraćati te kredite. No isto tako kada govorimo o stanju duga opće države kraj razdoblja, govorili smo također o statistici, a dobro znamo šta se je sve prodalo u razdoblju od 2000.do danas koje važne tvrtke, dobro ste me podsjetili da upravo to razdoblje bio bi deficit 60-tak milijardi vjerojatno da nije prodano ono obiteljsko srebro koje je važno. No vidimo iz današnjih politika da se stvara deficit 17 milijardi kuna ali i dalje se teži, prodalo se Croatia osiguranje, vidimo da se želi bankarski sektor prodati do kraja, no isto tako monetizacija Hrvatskih cesta, a puno bi bolje bilo da o toj monetizaciji ovise naše mirovine tj. da fondovi ulažu upravo u monetizaciju i neke druge stvari gdje dolazi svježi keš, a ne da i to damo strancima, a ne da Hrvati gospodare s tim. Prema tome, jasne politike, živimo na kredit, umiremo na rate i to je ono što treba raspraviti u ovom Hrvatskom saboru. sabora. Poštovani guverneru sa suradnicima, kolegice i kolege. Ono što je gospodin guverner Vujčić jasno rekao iščitavajući polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike, jasno je rekao da je izlazak iz krize spor i da će biti spor. Mi nismo zemlja koja živi kao otok na nekoj pučini, oceanu, dapače mi smo zemlja osim što smo članica EU iznimno vezani za naše okruženje i po pitanju posebno izvoza i to je ono što je ključno za naš razvoj i ključno za izlazak iz krize. Naravno ako govorimo o izvozu kao ključu koji se temelji na domaćoj proizvodnji treba uvijek razmatrati i zato je dobro izvješće ovo koje ja ću reći da je ono friško u odnosu na sva druga izvješća koja dobivamo, a kada raspravljamo o trenutnoj situaciji, a to je da financijska stabilnost i cijena i tečaja i samo financijsko stanje bankarskog sektora neovisno o, a jasno se iščitavaju brojke a to je da im i pada dobit ali da aktiva ostaje vrlo visoka. Granica je na 12%, njihova je preko 20%. Prema tome, stabilnost financijskog sektora nam osigurava i pokazuje da u ovoj državi se vodi kvalitetna monetarna politika, a kad se pita kakva je monetarna onda je to ekspanziona. Zašto? Pa piše ovdje u cijelom izvješću sve mjere koji su rađene od 2012., 2013. godini o smanjenju obavezne rezerve sa 15 na 13% sa ne tako davnim smanjenjem i osiguravanjem pol posto sredstava koji se mogu koristiti za financiranje gospodarstva, oslobađanje od rezerve odnosno priče, novo. Prema tome, banke nisu obavezne niti drže više višak prekonočni u Hrvatskoj narodnoj banci jer takva je kamata bila nula,

a s druge strane naravno regulativa je takva da se kontrolira i prati ne samo kako je ovdje nedavno rečeno 31.12. šta će oni objavit, mislimo na banke nego se kontinuirano prati takoreći na dnevnoj razini što je ključno u biti stanje u bankarskom sektoru. I ono šta se pokazalo do sad da takav način, ta politika koja se dugoročno već radi u Hrvatskoj narodnoj banci osigurala da imamo kako je rekao guverner jednu od najstabilnijih financijskih sustava u Europi, a posebno u situacijama kad je, svi smo svjesni kriza iz Amerike prelila se u Europu. Hrvatska to nije osjetila. Prema tome, hrvatski bankarski sektor, financijski sektor je stabilan i može naravno i trpit ovu recesiju koja dugo traje, a vjerujemo da za razliku od kolega koji smatraju da je 2014. već otpisana za razvoj, da Hrvatska će napraviti tu presudnu situaciju u kojoj će rasti brutoproizvod di će se osjetiti u biti tendencija rasta i razvoja u Hrvatskoj. Raspravljat o ograničavajućim faktorima snažnijeg gospodarskog oporavka čitajući izvješće nema potrebe jer u njemu jasno piše koji su sve uzroci i posljedice ono što je ključno. Tu se sa svima slažem koje su to mjere koje se rade da bi se taj oporavak učinio. Jako smo puno donijeli zakona i to ponovo treba posebno radi javnosti iskazati koji osiguravaju da budemo konkurentni, da budemo konkurentni na način da prvo domaće gospodarstvo i oni investitori koji su već dijelom uložili, ali nisu uspjeli dovršiti projekte završe taj dio posla. Tada možemo govoriti o dolasku drugih stranih investitora, jer domaće poduzetništvo i oni koji su već zakoračili u Hrvatsku ne realiziraju ono što su započeli. Teško je očekivati i bit realan da će drugi dolaziti konkurentnost, pozitivna poduzetnička klima se naravno brzo ruši ali teško stvara. U ovom trenutku nemamo u ovom Izvješću, ali sigurno da kroz Agenciju za investicije i konkurentnost imamo ne manje nego 81 projekt, jedan više od 3 milijarde eura koji je u fazama od građevinske dozvole do već započete izgradnje što je sigurno najveća i najjača poruka za konkurentnost. Hrvatska narodna banka u svom izvješću isto govori o fleksibilizaciji tržišta rada. To je nešto što govore poduzetnici, to je nešto u biti što su zemlje EU koje su najbrže izašle iz recesije napravile. Do koje mjere će to ići vidjet ćemo kroz prvo čitanje, ali je sigurno novog Zakona o radu, ali to je sigurno jedan od segmenata konkurentnosti i privlačenja stranih investitora. Ne sigurno na teret i opterećenje radnika, ali sigurno na situaciju da radnicima budućim se omogući novi rad i zapošljavanje. Visoka likvidnost koja je osigurana na financijskom tržištu, pa ovdje je spomenuto je bilo i niži prinosi na obveznice, odnosno trezorske zapise koji su osiguravani u prvih 6 mjeseci 2013. godine sigurno da su pokazatelji da se u tom segmentu isto tako može i da ova Vlada zna reagirati i prepoznati trenutak kada je potrebno izdavanje trezorskih zapisa i kada su ti prinosi za one koji to otkupljuju povoljniji, povoljniji za državu, a manje povoljniji naravno za one koji moraju to uzimati jer trebaju uzimati jer ima viška likvidnosti. Sigurno je da ono što se tiče smanjivanje pravnih rizika koji su isto tako ključni za provedbu i ekonomske i monetarne politike je nešto na čemu trebamo dalje raditi i koje sigurno u ovom trenutku su najveći rizici koji postoje. Jer konkurentnost i sa Zakonom o strateškim investicijama i sa stimulacijom ulaganja i oslobađanja od plaćanja dobiti je nešto šta su poduzetnici i ono šta sam reko vezano za Agenciju za investicije i konkurentnost već prepoznali. Stanje u gospodarstvu najbolje se očitava ne time što govorimo da je porastao samo udio kredita B, C u sektoru trgovačkih društava na 26,9% u koje bankarski sektor se u biti, s kojim se bankarski sektor nalazi i rezervacije koje mora osigurati nego pokazuje u biti koliko je kriza u gospodarstvu dovela u ovu situaciju cijelo društvo i da sve mjere i koliko god kritizirali predstečajne nagodbe su ključne u biti da bi se doslovno očistilo gospodarstvo od onih koji mogu ići naprijed i onih koji su stvorili jednu enormnu i veliku nelikvidnost. U ovom izvješću naravno samo se spominje naplata i poreza i povećanje poreznih prihoda po pitanju naplate, međutim svakome je jasno da država koja nije u stanju naplatiti svoje porezne prihode kao osnovni prihod države država koja onda nije u stanju naplatiti ništa, a posebno uvoditi red u bilo koji segment društva. Prema tome, to su samo poruke da država svoje obaveze mora izvršiti prema svojim građanima s jedne strane kroz naplatu poreznih prihoda i poslati poruku svima onima da pravne institucije funkcioniraju, a sigurno da ono što je potrebito a znamo npr. i od HEP-a i od drugih tvrtki da je plaćanje uredno u roku od 30 dana čime država prva na taj način isto mora, hoće i radi da bude ona koja će izvršavati zakonsku obavezu i plaćati. To su sve procesi dijelom i reforme možemo zvati koji u biti osiguravaju da ove 2014. godine izađemo iz krize i budemo na putu izlaska iz krize. Da li je brutoproizvod u plusu u statističkoj pogrešci ili malo više ali sigurno je da će biti u plusu i na taj način ćemo pokazati i dokazati da sva ova izvješća i pozitivna kretanja koja imamo su realizirana i u stvarnosti. Hvala lijepa. Hvala poštovana potpredsjednice. Poštovane kolegice i kolege, poštovani guverneru sa kolegama pa evo nakon rasprava kolege iz kluba HDZ-a i kluba HDSSB-a, evo nema ga, naprosto bih željela istaći neke pozitivne pomake koji su istaknuti u ovoj informaciji za prvo polugodište 2013. godine kao i neke naznake bar usporavanja nepovoljnih kretanja o kojima su oni govorili. Dakle, činjenica je da u prvom polugodištu 2013. još uvijek bilježimo gospodarski pad, ali treba reći da je on minimalan upućuje zaista na određeno stabiliziranje gospodarske aktivnosti nakon 4-godišnjeg kumulativnog pada od preko 10% s tim da moram naglasiti da je za 90% tog pada zapravo odgovorna ona prethodna HDZ-ova Vlada. U prvom tromjesečju 2013. bruto domaći proizvod je pao za 0,1%, a onda je u drugom tromjesečju porastao za 0,2%. Želim zapravo taj rast usporediti sa rastom zemalja članica EU. Naime, u istom tom drugom tromjesečju 2013. u EU je BDP pao za 0,2%. Dakle, imali smo u EU čak i nešto lošiju situaciju nego u nacionalnom gospodarstvu. Naime, s ovim podacima želim naglasiti da je dinamika BDP-a u Hrvatskoj u posljednjim tromjesečjima u svojevrsnoj ja bih rekla čak vrlo bliskoj korelaciji sa trendovima gospodarske aktivnosti odnosno rasta BDP-a u EU. Odnosno želim naglasiti da nacionalni BDP sve manje zaostaje za BDP-om EU. To je važno To je važno obzirom na činjenicu da su u 2009., 2010. i 2011. godini stope BDP-a u Hrvatskoj bile zapravo u velikom nesrazmjeru, reći ću u velikom zaostajanju u odnosu na kretanje BDP-a u EU. Naime, u 2009. godini u Hrvatskoj smo imali pad BDP-a od 6%, istovremeno u EU je ostvaren pad od 4,5%. U 2010. godini u Hrvatskoj imamo pad za daljnjih 1,2% dok istovremeno u EU imamo ostvaren rast ostvaren rast od 2%. 2011. godina je za Hrvatsku bila godina stagnacije. Dakle, imali smo nulti rast. EU je rasla za 1,7%. U 2012. u Hrvatskoj smo ponovno imali pad od 2% dok je u EU taj pad bio daleko blaži, dakle iznosio je 0,4%.

u prvoj polovini 2013. godine. Dakle, kao što smo čuli od guvernera saldo tekućeg računa platne bilance nastavio se poboljšavati, inflacija mjerena rastom potrošačkih cijena znatno je usporena, dakle s 5,2% na početku razdoblja na 2% na kraju izvještajnog razdoblja. U prvoj polovini 2013. imali smo i određeno povećanje broja zaposlenih. Nažalost, taj se efekat do kraja godine istopio. Kuna prema euru je stabilna što je zbog visoke euriziranosti jedan zaista važan moment makroekonomske stabilnosti u zemlji. Povećane su bitno međunarodne pričuve i one su također jedan snažan osigurač protiv nekontroliranog klizanja tečaja. I sada bih još nekoliko riječi rekla o poslovanju kreditnih institucija, to je uvijek interesantno u takvom okruženju koje sam eto prethodno opisala. u 2012. godini je započelo, a u prvoj polovici 2013. godine dodatno se intenziviralo prelijevanje 4-godišnje recesije iz realnog i u financijski sektor. Drugim riječima i banke su počele dijeliti sudbinu gospodarstva odnosno počelo se potvrđivati ono poznato pravilo da nema dobrih i ne može biti dobrih banaka bez dobrog gospodarstva niti pak dobrog gospodarstva bez dobrih banaka. U 2009.godini dakle na vrhuncu krize kad je gospodarstvo palo šest posto neto dobit banaka iznosila je 3,5 milijardi kuna u 2010.gospodarstvo je palo za danjih 1,2%, neto dobit banaka porasla je na 4,3 milijarde kuna dok je u 2011.godini koja je za hrvatsko gospodarstvo bila godina stagnacije neto dobit banaka porasla je daljnjih 10% i iznosila je 4,7 milijardi kuna. Dakle, banke su u razdoblju najžešće krize i gospodarskog pada zaradile preko 15 milijardi kuna čiste dobiti i nesporno po tome je bankarska industrija visoko profitabilna djelatnost ako tako možemo reći u Hrvatskoj. Međutim, jasno je da tako nije moglo ostati. U prvoj polovici 2013. godine iščitavamo iz ove informacije dobit banaka prije oporezivanja smanjila se u odnosu na isto razdoblje 2012.godine više od 40% i iznosila je milijardu i 300 milijuna kuna. Dva su najvažnija razloga ovako drastičnog pada bankarske zarade. Prvi je podbačaj kamatnih prihoda jer je sve manje tvrtki koje uopće mogu dobiti kredit a i građani isto tako apstiniraju od kreditnog zaduživanja. A drugi razlog je rast troškova rezerviranja za gubitke i on doista bankama zadaje sve više problema, sve veću glavobolju jer su sredinom 2013.tzv.loši krediti dosegli razinu od 15,1% s tim da kod trgovačkih društava i to treba istaći oni iznose čak 26,9%, dakle možemo reći da svaki četvrti kredit postaje nenaplativ što je osobito karakteristično za djelatnosti građevinarstva i trgovine. Istina, s druge strane ni s tako visokim udjelom loših kredita ipak nismo ni približno blizu rumunjskih 33% ili recimo ukrajinskih 30% pa ni mađarskih 20,55. No ono što nije dobro u hrvatskom primjeru je to što će se u Hrvatskoj taj udio nažalost i dalje povećavati pa se procjenjuje da bi on prešao i 17% dok će u ovim nabrojenim zemljama a i onima drugima ti loši krediti smanjivati udio u ukupnim bankarskim kreditima. Ono što ipak ide u prilog Hrvatskoj, što je mogli bismo reći njezina svojevrsna komparativna prednost je to što je Hrvatska sa stopom adekvatnosti bankarskog kapitala od 21% jedna od najbolje kapitaliziranih zemalja u regiji i to joj osigurava da se još uvijek solidno nosi s potencijalnim gubicima. Usporedbe radi reći ću da Slovenija ima stopu adekvatnosti kapitala od svega 12% dakle daleko nižu od naše. Narodna poslovica kaže da u svakom zlu ima i nešto dobrog i na tom tragu želim reći da je kriza donijela i jednu pozitivnu promjenu u ponašanju banaka, ne samo naših dakle hrvatskih nego i onih europskih. Naime za razliku od vremena prije krize, dakle prije 2008.godine sada se bankarski sektor okrenuo ako mogu tako reći jednom novom modelu kreditiranja oslonjen na prvenstveno domaće izvore, dakle na depozite klijenata a ne toliko na posuđena sredstva. Naime, sjećamo se da su se tijekom 2012.godine upravo zbog visoke likvidnosti banke intenzivno razduživale kroz svojih banaka majki u inozemstvu. U 2013.godini kako iščitavamo iz ove informacije to razduživanje je usporeno i djelomično je kompenzirano upravo porastom domaćih izvora financiranja posebno depozita stanovništva. Dakle, depoziti stanovništva kao što znamo jesu najvažniji izvor bankarskog potencijala, oni iznose preko 50% i još uvijek rastu iako naravno daleko sporijom dinamikom nego što je to bio slučaj prije recimo 8 ili 10 godina kad smo bili predvodnici buma kredita ali i depozita u regiji. Štednja građana rasla je tada po prosječnoj godišnjoj stopi od 15%, sada je to reducirano na nekakvih 2% ali ostaje činjenica da je u bankama ovoga trenutka naakumulirano oko 200 milijardi kuna i to je jedan ogroman financijski potencijal kojega bi trebalo daleko efikasnije koristiti nego nego što je to sada slučaj. Dakle, država bi definitivno morala imati veću korist od tog potencijala pa makar eto i kroz oporezivanje kamata na štednju. Hvala. Hvala lijepo. Samo ukratko neću ponavljati ono što sam već puno puta rekao da se zadržim na par pitanja u raspravama što je HNb učinio, možda ukratko samo da podsjetim da tijekom krize ja mislim da je HNB učinila ono što narodna banka može učiniti uz instrumente koji joj stoje na raspolaganju, kreirala je čim je kriza počela i održava do danas je u biti na rekordnoj razini višak likvidnosti. Mi smo ubiti stvorili strukturni višak likvidnosti u gospodarstvu, kreirali smo praktički 12% BDP-a dodatne likvidnosti i danas je kao što znate tako visoka likvidnost na tržištu jer ne moramo više raditi ni repo operacije, nema potrebe za repo operacijama zbog količine novca koja jest na tržištu. Zbog toga su i kamatne stope na međubankovnom tržištu na pa one su na najnižim razinama, skoro su skoro su na nuli sada. Isto tako zaduživanje države uz prihvaćamo argument naravno to da zbog averzije prema riziku u ovom trenutku banke najrađe posuđuju novce državi no zbog toga smo uveli dva modela, prvi sa HABOR-om, tzv. a, b i c modeli o kojima možemo u idućem izvješću napraviti jedan analitički okvir da se vidi koliko su bili uspješni i što su napravili i sada ovaj novi model koji smo pokrenuli ove godine gdje smo smanjili stopu obvezne rezerve za 1,5%, pretvorili to u obvezne blagajničke zapise i rekli bankama da ćemo im ispisivati 50% blagajničkih zapisa za svaku za svaku kunu kredita koju daju poduzećima. To je za banke vrlo atraktivno i u mjeri u kojoj poduzeća imaju kapitala i kolaterala, ona će sasvim sigurno biti voljni to činiti. Međutim, glavni problem je da poduzeća u ovom trenutku nemaju dovoljno kapitala i kolaterala. Nakon 5 godina krize razina kapitala se smanjila, poduzeće koje izlazi iz predstečajnih nagodbi praktički isto nemaju kapitala. Oni su prošli kroz nekakav detekući sklop sa bankama, a vrijednost kolaterala je znači kolaterali već kolaterizirani za postojeće kredite ili je vrijednost njihova pala budući da je cijena, vrijednost nekretnina pala. Međutim, to je ono što može činiti monetarna politika i ja se nadam da ćemo uspjeti u inicijativi guranja programa zajedno s Europskom investicijskom bankom i Europskom komisijom gdje bi se napravio font za garanciju first lost garanty, znači prvog gubitka od 20% na kredite malim i srednjim poduzećima. To bi na neki način bio supstitut nedostatka kolaterala i kapitala koji sada postoji u malim i srednjim poduzećima i učinio bi banke manje odbojnima prema riziku posuđivanja malim i srednjim poduzećima koji su glavni kreatori zaposlenosti. Glavni dio zaposlenosti je u malim i srednjim, a ne u velikim poduzećima i dok ne pokrenemo taj ciklus za mala i srednja poduzeća nećemo moći dizati zaposlenost. bankroti malih i srednjih poduzeća su puno veći nego bankroti velikih poduzeća i zbog toga je averzija banaka prema kreditiranju malih i srednjih poduzeća puno veća. Znači, to je problem koji moramo riješiti. Ja vidim ovo kao jedan dobar put. Osim toga naravno HNB je osigurao kontinuiranu stabilnost cijena, stabilnost tečaja koja, neću ponavljati zbog čega je ključna u Hrvatskoj, zbog visokog stupnja euriziranosti. Jučer je kod mene bio jedan od potencijalno najvećih investitora u Hrvatsku u idućim godinama koji je osnovno što se zanimao kad je došao na razgovor kod mene dal će tečaj ostati stabilan. Ukoliko ne bi ostao stabilan, oni ne bi bili voljni investirati u Hrvatsku, tako da moramo znati da ne samo zbog domaće financijske stabilnosti, nego zbog izgleda za ono što nam je ključna potrebno, a to su investicije moramo održati takvu situaciju, a HNB je imala, pripremila je i ima sve što je potrebno da tu situaciju zadrži i u budućnosti. Znači mi ćemo kontinuirano održavati stabilnost tečaja. Osim toga, naravno održali smo i stabilnost bankovnog sustava. Ja mislim da je to ključna stvar i da je previđena, znate kad nešto imate onda to uzimate zdravo za gotovo. Pogledajmo što se događalo u EU tijekom krize, pogledajmo fiskalne troškove u drugim zemljama usred problema u bankama, pogledajmo od Njemačke, Velike Britanije, Nizozemske, Belgije, Austrije, Irske, Španjolske, Cipra, Slovenije susjedne gdje su tri najveće banke došle u probleme u državnom vlasništvu. Znamo da su nam donedavno zamjerali još uvijek zašto nismo, zašto smo privatizirali banke. Evo vidimo koliko košta neprivatizirane banke. Prema tome to je ključna stvar. Znači imali smo vrlo snažnu recesiju, vrlo dugu, 5 godina i uspjeli smo sačuvati stabilnost bankovnog sustava. To je cilj HNB-a koji je ostvario. Čišćenje bilanci banaka, što je gospodin Bubalo rekao, da to je vrlo važno i mi želimo da se to čišćenje dogodi što prije, zbog toga smo išli i sa novom politikom rezervacija upravo kako bi se bilance banaka što brže čistile i to sada vidimo. To je sada na djelu, to se sada događa. Što se tiče recesije ja sam još 2009. izjavio javno, bilo je u novinama da će recesija biti i duga i oporavak spor. Znači to je već tada bilo jasno. Neću opet ulaziti u razloge, uvijek sam voljan diskutirati o svemu, ali da se ne ponavljam. Zbog čega? Zato jer jedan model rasta koji smo imali do tada, bilo je jasno da je gotov, da se više neće ponoviti, a da se izgradi novi model rast, potrebno je vrijeme i puno napora, prvenstveno strukturnih promjena u gospodarstvu. I na kraju još možda samo dvije normativne napomene. Ja se slažem da ovo je stvarno Izvješće za 1. do 6. mjesec 2013., mi smo sada u 2. mjesecu 2014. i izgleda izvan vremena i prostora. Ja volim diskutirati o recentnim stvarima, svatko tko me pozna, a gospodin Šuker me jako dobro pozna, zna koliko ja volim i spreman sam uvijek razgovarati o stvarima koje se događaju, bilo pred godinu dana, bilo danas ili koje će se događati sutra. Za takvu raspravu sam uvijek spreman. Ali moram podsjetiti da sam ja upravo bio kritiziran u ovoj sabornici pred 4, 5 godina kada sam govorio o recentnim zbivanjima. Bio sam tada upozoren od više zastupnika, predsjednika Odbora za proračun i financije u to vrijeme, da ne spominjem tko je to bio, da se držim dnevnog reda, a to je Izvješće za 1. do 6., koje je to godine već bilo, 2007. kad sam govorio. I nakon tih kritika mi u HNB-u smo povukli konsekvence i držimo se onoga što u zakonu piše, podnosimo Izvješće za 1. do 6. i o tome raspravljamo. Iako ja sam uvijek voljan raspravljati o bilo čemu, znate koliko je to meni u biti gušt. Što se tiče glasovanja, ja bih samo podsjetio da u Zakonu o HNB-i piše da Sabor ne glasuje o izvješću HNB-a nego prima na znanje pa onda podržavam i taj prijedlog. Hvala lijepo. Hvala guverneru sa suradnicima.